**Leko, Josip (SDP)** Sada prelazimo na 6. točku pročišćenog dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 109 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možete podnijeti do kraja rasprave, u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli odbori Hrvatskog sabora. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? se zbog najave./… **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Nećemo se protivit da se rasprava održi, ali mislim da nije dobro da raspravljamo o zakonu kojega nije raspravilo matično tijelo. Izmjena zakona se možda čini benigna jer je samo jedan članak, međutim ovo me neodoljivo podsjeća na izmjenu roka trajanja Zakona o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanja 2003. godine. nećemo se protiviti kao klub da se raspravlja o tome, ali smatramo da to naprosto nije dobro iz razloga što je ova tema vrlo često bila tema za političko potkusurivanje, međutim vrlo interesantno da u zadnjih dva mjeseca je narastao i iznos duga i firmi koje su blokirane pa oni koji su toliko silno kritizirali da je to posljedica nečije nesposobnosti su naglo zašutjeli. Jer mislim da ova točka zaslužuje itekakvu pozornost, daleko šire od ove izmjene zakona da se rok za podnošenje zahtjeva za reprogram duga produžuje za 30 dana jer mislim da nije problem u ovome roku nego je problem daleko dublji,

Razumijem vašu brigu i nadam se da ćete je iskazati u raspravi. Nažalost, ne možemo izbjeći neka iskustva i standarde koje je u ovaj Sabor uvela vaša vlada, a i vezano za ovaj moment koji sada imamo. Dakle, nema rekao bih pravničkim rječnikom bitne povrede odredbe Poslovnika. Taj standard je uveden za vrijeme vlade odgovornosti HDZ-a. Nastojat ćemo taj standard promijeniti i imati uvijek mišljenje nadležnih radnih tijela Sabora. Hvala vam lijepa. Idemo dalje.

Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Dana 28. veljače 2012. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom kojom je poreznim obveznicima ponovo dana mogućnost reprogramiranja poreznog duga, ali sada …/Ne razumije se./… do 31. siječnja 2012. godine i to na rok koji je produljen sa 30 na 36 mjeseci. Rok za podnošenje zahtjeva bio je 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, istekao je 29. ožujka 2012. godine. U praćenju primjena navedenog zakona uočeni su određeni problemi u naplati reprogramiranog poreznog duga, prvenstveno zbog razdoblja u kojem je mjera mogla ostvarit rok od 30 dana te neinformiranosti poduzetnika o mogućnosti plaćanja poreznog duga utvrđenom mjerom. Sa svrhom da se poduzetnicima olakša poslovanje u smislu rješavanja problema nelikvidnosti pokazalo se potrebitim utvrditi novi rok za podnošenje zahtjeva radi naplate poreznog duga ovim putem i to u trajanju od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Svi ostali uvjeti ostali su nepromijenjeni u odnosu na važeći zakon. Također je važno ponoviti da zahtjev mogu podnijeti samo oni porezni obveznici koji nisu i reprogramu po važećem zakonu. Samo ukratko izvješće znači o zahtjevima za reprogram i otplatu duga koji je bio do 21. lipnja Zaprimljeno je 8572 zahtjeva za reprogram poreznog duga. Ukupan iznos dugovanja je 3 milijarde 918 tisuća 598 553 kune i 94 lipe. Znači blizu 4 milijarde kuna u reprogramu. Do sada je odobreno 3021 reprogram u ukupnom iznosu duga koji je ušao u reprogram iznosi milijardu i 104 milijuna kuna i poduzetnici kojima se odobrava reprogram zapošljava oko 32 tisuće 648 radnika. Hvala i vama. Da li predstavnici radnih tijela žele uzeti riječ? Ocjenjujem da ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. klub koji se prijavio je klub Hrvatske zajednice i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. Evo imamo ovaj kratak zakon jedan članak. Gospodin zamjenik ministra je prijedlog ovog zakona u stvari stavio u kontekst olakšavanja gospodarske krize, pomoći poduzetnicima, borbe protiv nelikvidnosti. Međutim, bit ovoga prijedloga je da Ministarstvo financija kada se donosio zakon nije dovoljno dobro ocijenilo potreban rok, a koji je potreban da se ljudi jednostavno prijave na ovu mjeru. Pa ja mislim da je nekako fer reći o čemu se tu u stvari radi. Radi se o tome da je u zakonu rok za podnošenje prijava za reprogram poreznog duga bio 30 dana i bio je prekratak, a da li ste mogli znati da će biti prekratak bilo je jasno i kada se je ovaj zakon donosio. Stoga radi se stvarno o jednoj tehničkoj izmjeni i tehničkom pitanju koje ne rješava i ne nudi odgovore na bit problema. Jer bit problema je ta da se mi danas nalazimo u lipnju, da je na primjer ova mjera o reprogramu poreznoga duga donošena dva puta, da je ona sigurno i u 2011., a vjerojatno sad i u 2012. dala određeni prostor dijelu poreznih obveznika kojima se je dug nagomilao zbog krize. Međutim, ništa od ovih zakona ne nudi, a posebno ne ovaj jedan članak ne nudi stvarne stvarne instrumente za umanjivanje i izlazak iz krize. Bilo je o tome naravno dosta govora ovih dana, ali željela bih i na ovom mjestu ponoviti, a govorili su mnogi o tome i u prethodnoj raspravi. Povećanje poreza i uvođenje novih poreza koje se dogodilo u proteklih šest mjeseci opteretilo je poduzetnika, poslalo je jasan signal kako hrvatska Vlada vidi poduzetnika i kako vidi njegovu ulogu. I stoga vrlo će teško ovo produljenje roka od 30 dana umanjiti i poništiti negativne učinke ekonomske politike koju u zadnjih 6 mjeseci karakteriziralo isključivo povećanje poreza, uvođenje novih poreza i to takvih poreza koji su jasno signalizirali da se ne isplati ulagati, da se ne isplati raditi jer onda se na kraju oporezuju dividende, kamate ne ako držite novce I bilo je i danas govora o tome kako je 2009. kada je kriza bila na svom vrhuncu kako su i tada uvedeni novi porezi. Točno, istina je i bilo je govora o tome da i to možda nije bio najbolji put. Ali ti su porezi u međuvremenu ukinuti, a pitanje ostaje. Ako tada uvođenje novih poreza možda nije bio najbolji put zašto je i ova Vlada ponovo krenula sa novim porezima uvođenjem i povećanjem poreza. Time je u biti učinila stratešku grešku, jer je izgubila onaj potencijal i ono strpljenje i ono povjerenje koje je imala na početku mandata da započne strukturne reforme, da otvori pitanje reformi koje bi vodile trajnom i daljnjem snižavanju rashoda. Ono o čemu smo govorili u prethodnoj točci, daljnjem još jačem i još intenzivnijem snižavanju rashoda, a govorim o reformama koje su vezane uz pitanje nagrađivanja, nagrađivanja vezano uz uspješnost na radu, uz veću učinkovitost zdravstva, uz veću učinkovitost javne administracije i njezino jeftinije i bolje funkcioniranje. Na žalost takvih pitanja i takvih rasprava ovdje nema. Te reforme nisu jednostavne, a umjesto da govorimo o njima strpljenje građana i nekakav manevarski prostor poduzetnika potrošen je kroz nove poreze. I naravno stoga da će biti jako teško kao što ste rekli gospodine zamjeniče ministra sa tim se baviti u nadolazećem razdoblju jer je to očigledno nužno. vrijeme je potrošeno. Stoga nije problem u ovih 30 dana. Očigledno predlagač zakona je pogriješio kada je u veljači donošen originalni zakon, pogriješio je u procjeni roka koji je potrebno dati poduzetnicima da se prijave na ovu mjeru. Problem je što ova mjera ne pogađa u bit problema i ne donosi makar jedan, makar prvi instrument prema izlasku iz krize. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo jedan ispravak netočnog navoda prijavljen, poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa željela bih ispraviti netočan navod da se uvođenjem novih poreza zapravo otežava gospodarstvu. Dapače, sasvim suprotno postotna poena doprinos za zdravstveno osiguranje čime je smanjena cijena rada pa i tako troškovi poslovanja. Došlo je do daljnjih smanjenja nekih tzv. neporeznih prihoda. Dakle, ono što smo već imali smanjenje još se dalje smanjuje što bi u jednom dijelu povećalo, odnosno pojeftinilo investiranje.

povećana je i ročnost npr. za turizam na 17 godina što je nekakav i objektivan rok otplate takvih investicija za reinvestiranu dobit. A to, porez na dividendu zapravo ne znači povećanje troškova jer je to dobit koja se izvlači iz tvrtke koja se nereinvestira pa je onda i normalno da se barem na takve prihode koje ostvaruje dioničar plati barem prosječni porez koliko se plaća na cijenu rada. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Obaviješten sam da ima povreda nekog Poslovnika. Izvolite poštovana zastupnice. Pa da, radilo bi se o saborskom Poslovniku i povredi članka, kako su mi kolege koji se u to bolje razumiju sugerirali, 209. Zato jer gospođa Zgrebec nije ispravljala netočan navod što bi zahtijevalo nekoliko riječi već je komentirajući raspravu organizirala vlastitu novu raspravu koja ima formu replike, a na koju ja sad ne mogu odgovoriti. U skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora moram vam reći da niste utvrdili povredu Poslovnika, a nisam je ni ja utvrdio. Prema tome, zasada je i nema pa ćemo tako i zaključiti raspravu o toj temi. A javio se u ime predlagatelja zamjenik ministra Ministarstva financija poštovani Boris Lalovac. Samo kratko na vaše izlaganje zapravo da vam obrazložim način ovo što ste rekli da neće, ja se slažem da, ovaj dio što smo danas i zašto smo ga donijeli, možda nisam bio sasvim možda jasan u načinu predlaganja. Da, ovaj dio ponovno gdje smo dali mogućnost reprograma ne radi se o tome da smo zapravo u prvom onom dijelu da smo dali prekratak rok nego je istina bio jedan problem vezano zašto smo ga dali. Zato što smo smatrali da ćemo Zakonom o financijskom poslovanju koji je zakon koji je trebao već biti, odnosno nadam nadam se sljedeći tjedan da će biti na raspravi u ovom Visokom domu, smatrali smo da će biti puno prije u saborskoj proceduri. Međutim, pri izradi samog tog zakona smo zapravo imali, ajmo reći različitih stajališta u raspravama, tako da nažalost razlog zbog čega dajemo još jednu priliku poduzetnicima je upravo zbog toga što taj zakon koji je trebao biti što smo ga pustili u dva čitanja nismo išli po hitnoj proceduri budući da se radi o jednom opsežnom zakonu i htjeli bi u tome imati konsenzus i socijalnih svih partnera u tome dijelu, znači koji bi zapravo trebao zamijeniti ovaj dio reprograma konstantnog reprograma dugova. Znači, ovo neće riješiti. Znači, ono što ste zapazili zapravo da je evo jučer i danas cijele dane sam tu s vama, znači da pokušavamo biti aktivni i proaktivni u djelovanju u ovome dijelu pogotovo u problemima koje nalazimo u gospodarstvu. Razlog zašto je ovaj dio zakona zakona je jedan dio zato što Zakon o financijskom poslovanju nije donesen do 15.07. I ja sam osobno isto nezadovoljan sa rokovima zašto on nije, ali kažem imali smo dosta tehničkih problema. Zašto će biti tek prvo čitanje sljedeći tjedan, a to je jedan od zakona gdje bi pokušavali konsolidirati ovaj dio privrede na način zapravo gdje ćemo sveobuhvatnije pokušati riješiti ovaj problem nelikvidnosti. Znači, ovo je samo još jedna mjera prije donošenja toga zakona zapravo da poduzetnicima damo do daha prije donošenja novog zakona gdje bi zapravo očekujemo jednu raspravu, javnu raspravu i svih socijalnih partnera da znamo u ovome u tome donošenju, predloženo u tome novog zakona, Zakona o financijskom poslovanju koje je ajmo reći jedna nova praksa na našem tržištu gdje smo zapravo probali vidjeti najbolje prakse vani kako se događaju. Znači, da probamo konsolidirati cijelu privredu. Ono što je istina je da ćemo cijelu ovu godinu probati konsolidirati privredu, rješavati strukturne reforme i ovo je samo još ajmo reći jedan dio time outa znači prije nego što dođe taj zakon. Ja sam, sam isto osobno nezadovoljan zašto taj zakon nije došao prije, ali evo nažalost takve su bili nažalost i problemi. Evo i zbog toga je glavni razlog zbog čega dajemo još jednu priliku prije nego što dođe taj zakon. Hvala. Hvala i vama. Idemo nastaviti sa raspravom o prijedlogu zakona po klubovima. Sada je na redu klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. O ovom zakonu smo raspravljali 22. veljače u ovom Domu, raspravljamo danas i to ova današnja rasprava je nepotrebna da se mislilo unaprijed prije veljače. Vladanje jest umijeće i stvar je ovdje u umijeću. Kaže zamjenik ministra da se čeka, ovaj zakon se mora donijeti zato što se čeka ovaj drugi zakon pa se mora ovaj donijeti. Znači, vlast je u potpunosti neusklađena. Lijeva ne zna što radi desna. To prilično neozbiljno ispada. Već nekoliko puta smo rekli nemojte brzati, upozoravali, molili, kumili nemojte po hitnom postupku, dajte u dva čitanja, a kada već dajete u hitni postupak vidjeli smo nekoliko puta kad su bili zakoni na brzinu doneseni da smo u tijeku još nismo počeli došli za govornicu već smo dobili amandmane na stol. Vlada daje amandmane na vlastiti prijedlog. Istina je mijenja se samo jedan članak, ali zna se da se zbog jednog krivo upotrijebljenog zareza može izgubiti glava. I zbog jednog članka mogu izgubiti poslovne glave, tako da se poslužim tim izrazom, ljudi koji se bave biznisom. A najbitnije je što oni zapošljavaju radnike, najbitnije je da ti radnici zadrže svoje radne statuse, odnosno da primaju plaće, da privređuju, da skrbe o svojim obiteljima. Kada smo 22. veljače raspravljali u ovom Domu upozoravali smo na to da treba vidjeti da li su neplatiše poreza, odnosno da li su oni kojima se reprogramira porezni dug oni koji su stvarno u financijskim problemima i i to u financijskim problemima zbog ekonomske krize ili oni koji su izvlačili iz svojih poduzeća novac i upotrebljavali ga za nešto drugo, za svoje privatne potrebe ili za ulaganje u neke druge biznise. Svjedoci smo da su mnogi, ne svi, ali mnogi jesu poslovni ljudi upravo se služili protuzakonitim radnjama da bi ispraznili račune svojeg poduzeća i da ne bi plaćali državi poreze i i ostale namete. Zato Klub Hrvatskih laburista stranke rada vam sugerira nemojte produžiti na 1 mjesec, produžite na 3 mjeseca do jeseni. Nemojte opet da 15.09. raspravljamo o ovom istom zakonu ili da ova promjena zapravo ne poluči nikakav rezultat jer će biti zaista uzaludan posao. A ovaj dom kada raspravlja o stvarima koje se naoko čine benigne stvarno gubi autoritet. I sami znate sami znate kako prolazi sabor u anketama, u očima hrvatskih građana. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeći klub zastupnika, klub HNS-a i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite poštovani zastupniče. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Osjetljivost Vlade na gospodarstvo o kojem je bilo kritike kod rasprave o Općem poreznom zakonu, jasno se vidi i kroz ovaj prijedlog zakona. Apsolutno se prihvaća stanje zatečene nelikvidnosti, naslijeđene nelikvidnosti, nemogućnosti određenih pravnih subjekata da reagiraju sa odgodom koju smo imali u 2, odnosno 3 mjesecu i ponovo se daje mogućnost šansa, prilika da sva svoja dugovanja dugovanja prema državi odgode na 36 mjeseci. Da budu u prilici i mogućnosti da javljajući se na natječaje, posebno od javnog sektora, u energetici, u onim kapitalnim investicijama energetike u koje je bilo -7% prošle godine. Iako ima jako puno prostora da se pokrene gospodarstvo kroz posebno Ministarstvo gospodarstvo i Hrvatsku elektroprivredu. To je jedan od onih zakona koji se izlazi u susret imajući u vidu stanje zatečenog gospodarstva. Puno je bilo rasprave da se nije ništa napravilo. Pa u ime kluba HNS-a moram ponovit ono što je ova Vlada, ali i ovo što je koalicijska većina većina u Saboru donijela, kao bi olakšala i unaprijedila stanje u gospodarstvu. Već je rečeno, al ponovit ću. Smanjenje davanja od 2% na zdravstveno osiguranje, to je ukupno 2,5 milijarde manje opterećenje u gospodarstvu. Smanjenje vodne naknade i naknade za šume u iznosu od 50%, ulaganje, odnosno oslobađanje plaćanja dobiti svih oni koji reinvestiraju tu dobit, ulažu dalje u razvoj u zapošljavanje. Smanjenje javne potrošnje jasno definirano u proračunu za 2 milijarde isključivo kroz racionalizaciju nepotrebnih troškova. Kreće restrukturiranje javnih, državnih tvrtki. HAMAG, Ministarstvo malog poduzetništva je osigurao i jamstva, i kredite i očekuje se da bude ukupan iznos i broj kredita veći 3 puta u odnosu na prošlu godinu, odnosno koliko ste imali u prošloj godini i zadnje tri, toliko ćemo mi vjerojatno u ovoj godini i realizirat, ako ne i premašit. Krediti Hrvatske banke za obnovu i razvoj u suradnji sa bankama koje je dogovarala Vlada Republike Hrvatske, kamatom od 3 do 3,5% za sve one koji su izvoznici, za turistički sektor. Sredstva Sredstva od 3 do 3,5% za obrtni kapital, za sve one koji imaju šansu, koji imaju mogućnost da se dalje mogu razvijat, da mogu udahnut u ovoj teškoj gospodarskoj krizi. To je rezultat ove Vlade. Država i državne tvrtke, još nije donesen Zakon o financijskom poslovanju, međutim imaju odredbu, naputak, odluku Vlade da uredno u valuti plaćaju svoje obaveze poduzetnicima. A to je više od 75% ukupnih prihoda, odnosno prometa u Republici Hrvatskoj. To je ono šta smo mi uspjeli i on šta će se provodit, a donošenjem Zakona o financijskom poslovanju to će se i zakonski regulirat. Opći porezni zakon od kojem smo raspravljali u prethodnoj točci jasno sprječava nelojalnu konkurenciju, one koji ne plaćaju poreze, oni su nelojalni u odnosu na one uredne, na one kvalitetne. Stimuliranje građana, ulaganje u sunčevu energiju do 30 kilovata, osigurava građanima Republike Hrvatske da budu povlašteni proizvođači električne energije. Da omoguće obrtnicima i poduzetnicima, na cijelom jadranu, na cijeloj Hrvatskoj, da mogu biti proizvođači, da ispate to ulaganje dogovoreno sa bankama bez svoga jamstva, kao povlašteni proizvođači da mogu imati jamstvo za povrat kredita, da štedimo energiju. Ali da građani prvi puta u povijesti ove Republike Hrvatske zahvaljujući Ministarstvu gospodarstva budu ti koji će dobivati sredstva sredstva i poticaj zato što su energetski učinkovit. Šta reći o zatečenoj, neko je spominjao, sivoj ekonomiji? Pa ko ju je stvorio, ko je dopustio? Pa vjerojatno neko ko je vladao zadnjih 8 godina, a to je po nekim statističkim podacima 29%. I tu je veliki prostor i naravno očekivanje i vjerujem da ćemo, iako ove godine imati i zakone i mjere kojim bi se to suzbilo, smanjilo i reguliralo. Dakle, klub HNS-a pozdravlja pozdravlja i podržava donošenje ovoga zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo zahtjev za ispravkom netočnog navoda. Poštovana zastupnica Martina Dalić. **Dalić, netočno je da je tek sada, nedavno javnim poduzećima izdane odluke, naredbe da imaju plaćati na vrijeme. Mi imamo zakon koji je donio ovaj Sabor, koji regulira rokove plaćanja i kojeg su se svi dužni Međutim, društvo Hrvatske željeznice se ne može pridržavati niti zakona, niti odluke. I zbog toga je dužno dobavljačima i to više-manje postaje javna tajna, i nalazi se u teškoj financijskoj situaciji. Jednostavno zato jer su im smanjeni transferi iz proračuna, a nisu poduzete daljnje, one o kojima sam govorila, tzv. strukturne reforme. Da se i stvarno smanje troškovi poslovanja Hrvatskih željeznica, kako bi se opravdao taj transfer, to smanjivanje transfera iz proračuna. Stoga se proračun ne smanjuje onim što se zapisuje na papiru, nego stvarnim mjerama i reformama. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana zastupnice. Sada je na redu poštovani zastupnik Josip Salapić i Klub zastupnika HDSSB-a. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je još jedan možemo reći slobodno porezni zakon. Jučer smo Jučer smo cijelo poslijepodne raspravljali o čitavom setu poreznih zakona. Više-manje smo se složili o tome da država treba dati priliku poduzetnicima posebno u uvjetima financijske i gospodarske krize. Ali isto tako uvažene kolegice i kolege možemo slobodno u ime kluba HDSSB-a reći da smo od Vlade RH od SDP-a, HNS-a i partnera očekivali više. Danas gospodin zamjenik ministra kaže da sam osobno nije zadovoljan što danas ovim zakonom produžujemo rok reprogramiramo poduzetnicima vrijeme na još 30 dana zbog tzv. tzv. neinformiranosti o načinima mogućnostima plaćanja duga, odgode plaćanja 36 mjeseci. Pa nam je zamjenik ministra objasnio da se ne radio o tome samo nego da se radi o tome da Zakon o financijskom poslovanju nije još donijet, a već je trebao biti. Mi smo uvažene kolegice i kolege već više od 6 mjeseci zastupnici novog saziva Hrvatskoga sabora, a imali smo situacije da smo nekada išli kući u 15, 16 sati jer nismo imali o čemu raspravljati ili smo se bavili sa potezima bivše vlasti i napadali da ono što je radila bivša Vlada ništa nije bilo dobro, da će dolaskom nove vlasti biti sve bolje u Hrvatskoj, a vidimo da u Hrvatskoj je sve gore i da se vraćaju problemi i poduzetnika ali i hrvatskog naroda i građana … u Hrvatskoj sve teže, teže i teže živi. Klub HDSSB-a očekivao je od hrvatske Vlade puno više. Mi podržavamo donošenje ovoga zakona jer smo rekli jučer u raspravama da se poduzetnicima prvenstveno onima koji zapošljavaju radnike građanke i građane RH treba dati prilika da se u poremećenim gospodarskim prilikama prilikama u RH uzrokovanih krizom i u okruženju europskom hrvatske ali u samoj zemlji pomogne. No mi smo jučer kada smo raspravljali o Opće poreznom zakonu raspravljali imati prilike vidjeti da postoje apsurdne situacije, da država duguje sama sebi, da država u nekim poduzećima sama sebi ne plaća poreze, da sama sebi ne podmiruje obveze jer nije u mogućnosti. Prihvaćamo i to da se radi o radnicima i da treba sačuvati radna mjesta, ali prihvaćamo i to da se teret ravnomjerni teret raspodjele krize treba odnositi na sve. Ja sam jučer govorio o primjerku Bizovačkih toplica, država je sagradila kompleks koji je u 99%-om vlasništvu RH. 12 godina svake godine 10 milijuna kuna gubitka. 21 tisuća kvadrata koja se zimi treba grijati plinom dakle 100, 200 tisuća kuna računa za plin, trebate ugrijati bazen da se ljudi mogu kupati u bazenima, dolaziti na terapije i na liječenja ali isto tako ne možete ostvariti toliko prihoda da te račune platite državnoj tvrtku. Tada državna tvrtka prijeti isključenjem istoj toj svojoj državnoj tvrtki da ako u roku od ne znam 30 ili 60 dana ne plati dug doći će do isključenja plina, struje, električne energije. Onda država daje pozajmicu sama sebi naplati potraživanje svoje tvrtke državnoj tvrtki plinu, Elektroprivredi, Vodovodu, INA-i u određenom dijelu dok je INA bila u državnome vlasništvu, a potom ponovno se gomila dug na ono što je država sama sebi pozajmila. U isto vrijeme ta firma nema novaca da plati poreze i doprinose državi i tako se vrtimo u začaranom krugu. Poštovani kolegice i kolege, ovaj prijedlog zakona treba prihvatiti ali treba poslati jasnu poruku, da narod RH od Vlade očekuje više, da se očekuje da će se konkretnim zakonima i konkretnim mjerama pomoći gospodarstvu jer ako gospodarstvo nastavi padati u ovome trendu u kojem ste nastavili, započeli ili krenuli ili niste krenuli ovih 6 mjeseci nećete napraviti ništa i nažalost oni koji su dali glas za promjene u Hrvatskoj neće dobiti ništa i ponovo će teret krize, teret problema danas ovdje sa poduzetnika pasti na radnike, a sa radnika na njihove obitelji, a s obitelji na sve veće i veće siromaštvo i na sve veći broj nezaposlenih. To su potezi koji su se od vas i od Vlade RH, a i od vladajuće većine u Saboru očekivali. Mi dajemo potporu ovome zakonu ali tražimo od vas više, tražimo da se Zakon o financijskom poslovanju što prije dođe u Hrvatski sabor. Ne trebamo ići na godišnji odmor 15. ako u Hrvatskoj nije dobro. Postoje problemi, postoji narod koji očekuje bolje, a postoji Vlada koja ta očekivanja treba ispuniti. Za sada to nije tako. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta, pojedinačnu raspravu zastupnika i prijavio se poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra financija. Naočigled mala promjena u zakonu, međutim promjena koja postavlja niz pitanja na koje nismo dobili odgovore prilikom rasprave u ovom Saboru o izvornom zakonu. I nešto što danas jasno ovdje treba reći, da niti tada nije napravljena struktura poreznog duga, nisu raščlanjeni porezni obveznici koji zbog gospodarske krize su zapali u teškoće, ali i te teškoće imaju nekoliko razloga. Jer mislim da je i zbog hrvatskih poduzetnika i zbog poštovanja prema njima i zbog hrvatske javnosti treba jasno reći jednu činjenicu, pa tko normalan neće plaćati poreze i doprinose prema državi ako je zatezna kamata 14%, a istovremeno se može zadužiti uz 5 ili 6% ili na bilo koji drugi način. Dakle, očigledno da je došlo do određenih anomalija i da je to razlog zašto se ne izvršavaju obveze prema državi. kada govorimo da pomažemo poduzetnicima u RH onda ja sve ovdje nas pitam, jesmo im pomogli kada smo im digli struju 20%, kada smo im digli cijenu plina 30%, kada sa raznoraznim izmjenama poreza na dodanu vrijednost njihov trošak ako hoće ostati konkurentni na tržištu itekako će se povećati i niz, niz, niz drugih nepogodnosti koje se događaju u ovoj državi. Dobro se zna da 67% blokiranih trgovačkih društava koje sa 40 i još nešto milijardi naraslo na preko 50 i negdje oko 20 ako govorimo o nominalnom iznosu čine trgovačkog društva bez ijednog zaposlenog. I to sam govorio dok sam bio još i ministar i kasnije kao saborski zastupnik. Imamo osobni identifikacijski broj, izmijenili smo Zakon o sudskom registru i temeljem tog izmijenjenog Zakona o sudskom registru preko 50 tisuća trgovačkih društava koji su osnovane po starom zakonu registrirano je trebalo promijeniti svoj upis u sudski registar i na takav način bi eliminirali preko 80% onih koji ne plaćaju svoje obveze prema i državi i prema nekom drugom iz nekog drugog razloga, nego dođu u određene probleme, otvore novu firmu pa idu tako dalje. prvi potpredsjednik Vlade nudi jedno spasonosno rješenje, jedna velika tvrtka koja je u problemima izdvojit ćemo iz te tvrtke jednu tvrtku i ona će nastavit dalje poslovanje a vi dragi vjerovnici koji očekujete da vam se plati iz te tvrtke nešto objesite to mačku na Republika Hrvatska i ostat ćete bez toga. Između ostalog i ta tvrtka je porezni dužnik. Kakvu mi poruku šaljemo? Zašto sam rekao u ime kluba da ćemo se složit s ovom raspravom ali da nije raspravljeno na matičnom odboru i da me ovaj zakon neodoljivo podsjeća na jedan drugi zakon koji je ista ova koalicija donijela 2002. godine. I tada, možete pogledati u arhivima ovog Visokog doma, vidjet ćete da se govori o 24 milijarde poreznog duga 2002. godine. O 24 milijarde poreznog duga. Uzmite da u proteklih 10 godina prosječna zatezna stopa je bila između 12 i 14% pa obračunajte na te 24 milijarde pa ćete vidjet što se …/Ne razumije se./…. Koji je efekt toga zakona bio, znate koliko, silni posao porezne uprave koja je praktički zanemarila sve poslove, radila to, a efektivno se nije naplatila niti 1 milijarda kuna. I ono što je postignuta određena nagodba upitno je kako i pod kojim uvjetima. Dakle, trebali smo iz tog primjera nešto naučiti. Ajdemo pogledati tada tko je šta kako raspravio pa ćemo vidjeti da su naprosto i nažalost problemi potpuno isti. god u Hrvatskoj, vi ako vam netko nešto duguje i ako je to bjelodano i ako vi njega tužite i ako vi taj spor ne riješite u roku od mjesec, dva dana mi ćemo se ovdje međusobno prepucavat lijevi i desni o nelikvidnosti. Međutim svi, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, ali govorim ovdje u ime poduzetnika, svi oni prije svega traže pravnu sigurnost i ne može se dogoditi da vama sudski spor traje nekoliko godina i to nas je dovelo u ovu cijelu priču. Zašto ako pričamo već o tome da imamo nekakve crvene lampice i to je projekt koji je napravio netko drugi, a netko se drugi hvali s njim, zašto ne primijenite OIB. Zašto Visoki trgovački sud ne izvrši registar po novom Zakonu o sudskom registru, tih 50000 poduzeća pa će vam se otvorit jasno lepeza koji su ti dužnici i tko je s kim …/Ne Jer gledajte, ako određena državna poduzeća, a od 1.6.2009. godine sva su bila u roku od 60 dna plaćanja ne izvrše svoje plaćanje, a HEP je recimo u zadnjih nekoliko mjeseci otišlo na preko 120 dana svojih obveza dok mu Vlada nije odobrila ovaj kredit koji je odobrila zadnje, ako država ne izvrši svoje obveze kako će onda dobavljači izvršit svoje obveze prema državi. Dakle tu je niz otvorenih pitanja i mi s ovih 30 dana i s ovim reprogramom nažalost nećemo ništa riješiti. Ima nešto tu, kolegica Zgrebec će se toga sjetiti jer smo se često prepucavali oko toga, a to je ona odredba u Zakonu o izvršenju državnog proračuna kad je bila postojala mogućnost da se da obročna otplata na 10 mjeseci onima koji se nađu u određenim problemima i ne mogu podmiriti svoj porezni dug. Tada je klub SDP-a bio a priori protiv tog, a govorimo o mjeri i mogućnostima u trenutku kad je gospodarski rast u Republici Hrvatskoj bio preko 5%. Zato nažalost nemojmo se previše zamarat i lamentirat s tim 52 milijarde, mi ćemo reći mi smo ostavili 40 i toliko, sad je 52. Na takav način nećemo napraviti ono što je naša obveza prema građanima i poduzetnicima Republike Hrvatske, a to je da im u ovim teškim trenucima olakšamo olakšamo život i da im u ovim teškim trenucima olakšamo poslovanje. Ili, model preko HBOR-a A, B i C. Pa već od prve primjene modela A smo jasno došli do jedne spoznaje koja kasnije se vidi i kroz model A+, a možete vidjeti danas i kroz programe koje servira ova Kukuriku koalicija, da nažalost većina poduzetnika ne može ponuditi kolateral da bi podigla kredit, da su nisko kapitalizirana i da je to stvarni problem u ovom trenutku poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Ako imate takav problem onda logična stvar da ne možete riješiti niti problem poreznog duga. Stoga nemojmo mazati oči jedni drugima, nemojmo se politički prepucavati jer nažalost dolazi nam vruća jesen. Prilikom donošenja proračuna smo upozoravali da smanjenja proračuna koja predlažete nisu papirnato pokrivena. To su prava koja netko ima i dok ih s nekim ne ispregovarate vi ih ne možete uzeti. Prošao je 6. mjesec, što imamo danas? Raspravu o božićnici, raspravu o regresu, raspravu o pravima ljudi koji primaju plaću iz državnog proračuna. Sve je to govoreno tu i prilikom predstavljanja programa tadašnjeg mandatara gospodina Milanovića, isto tako sve je to govoreno prilikom donošenja proračuna, a sve se to reflektira itekako na ovaj porezni dug. Jer ako zdravstvo okrene godišnje što iz državnog proračuna, što iz direktne naplate koje imaju bolnice 35 milijardi kuna. Ako se točno zna koji je rok naplate prema dobavljačima lijekova onda će nam biti jasno i zašto je ovakav nekakav lanac. Stoga s ovih 30 dana nažalost nećemo dobit ništa. Možda bi bilo bolje da ste dali odmah 60 dana tako da za 30 dana ne budemo opet išli u hitnu izmjenu zakona i s obzirom da dolazi ljeto. Što se nas u klubu HDZ-a tiče možda ste to trebali produžiti da ovaj rok imate do 1.9., ali nažalost mislim da ste poduzetnicima u Republici Hrvatskoj daleko više odmogli sa povećanjem cijene struje i plina, sa novim poreznim opterećenjima nego što ćete im pomoći s ovim. živi bili pa vidjeli za 36 mjeseci koji će biti efekt ovih nagodbi. Ništa bolji, ništa efikasniji od onih nagodbi Zakona o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Razloga za repliku na vaše izlaganje ima poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. veliku sumnju da će išta biti od ove naplate. Ja bih vas isto podsjetila, ja mislim da ćete se oko toga složiti jer smo jedanput i razgovarali o tome i pred kraj mandata ste i sami o tome razmišljali. Naime, 2004. godine promjenom vlasti ukinuli ste, vaša vlast tadašnja je ukinula onaj jedini zaštitni mehanizam, to nije bilo nešto spektakularno, ali ipak je bio kakav takav mehanizam i osiguranje da pojedinac ne može osnovati novu tvrtku ukoliko je poslovanjem svoje dosadašnje tvrtke ostavio goleme dugove i državi na ime poreza, dobavljačima, kreditorima druge vrste i radnicima. To je ovaj što je sada pred sudom, 2004. godine to mu je jedna bila od prvih mjera. A egida je bila eto mi želimo brzo osnivanje novih tvrtki, a mi smo tada govorili čekajte, tvrtke neka se osnuju ali nemojte to omogućiti onima koji su prevarili i državu i radnike i time stvorili nelojalnu konkurenciju broj 1 odmah u startu za ostale koji ne žele ništa drugo nego pošteno raditi, plaćati svakome onome što ga i pripada. Jer na ovakav način, dakle od 2004. godine kada se to ukinulo u startu su bili zakinuti oni i praktički je bilo nemoguće po zakonu poslovati jer nije se nitko mogao sa takvima, a takvih je bilo ne mali broj. Sjetimo se samo i obrtnike. Mnoge obitelji su zavijene u crno. Nakon desetogodišnjeg parničenja dobili su presudu. Idu izvršiti, nema ni tvrtke, nema nikoga, nema nitko više u toj ulici ne stanuje. Dakle, i kad smo mi onda govorili da će se, da neka se to ne odnosi na ove ljude dobivali smo odgovor da eto i to pravo se može izvrgnuti pa taj može osnovati tvrtku na oca, sina, ženu, muža, kćer. Mi smo rekli je, svako pravo se može zloupotrijebiti ali nemojmo onda mi zakonskim rješenjima trčati u prilog tome. Ja mislim da se oko toga slažete i to je jedna bila velika nepravda. Možda je to bio i put sve što nas je kasnije zadesilo.

Ali vi isto tako jako dobro znate to ste zaboravili reći jer vam ne paše da je Ministarstvo financija bilo uvijek a priori protiv te odluke i dobro znate da je taj zakon se pržio u Saboru nekoliko mjeseci i točno se zna kad je donesen. Prema tome, zato i je uveden OIB i nesporno je. Ja vam, dakle tu ste u pravu i to je nešto što sam ja i rekao. Ali isto tako ne možete reći da su sudske presude, tamo gdje je sve čisto izrečene u roku od mjesec dana, da bi tih problema bilo daleko manje, a isto tako zato i jesmo uveli OIB da eliminiramo razno razne moralne vertikale u Hrvatskoj koje imaju mreži firmi preko ovoga ili preko onoga i da naprosto pokažemo da one osnovne odredbe Zakona o neposrednim odnosima se itekako ne mogu primijeniti na te tvrtke jer iz razno raznih primjera se može dokazati da su one itekako povezane, a to prema poreznim poreznim zakonima u Republici Hrvatskoj inspektori mogu napraviti. To su inspektori Porezne uprave dužni napraviti, a da bi to mogli napraviti mora se primjenjivati OIB. Prema tome, izvolite primijeniti OIB i onda ćete riješiti 80% ovih problema. Hvala lijepa na odgovoru na replici, a sada završna riječ zamjenika ministra Ministarstva financija, gospodina Borisa Lalovca. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. da odgovorim na ovaj dio što je rekao gospodin uvaženi zastupnik Šuker. Znači, primjena OIB-a je krenula. Znači, radimo još na prikupljanju nekih dodatnih podataka i nadamo se da će rezultati primjene toga OIB-a biti vidljivi vrlo brzo. Ukratko još. Znači ovo što ste zapravo iznijeli ove probleme tu ja se slažem i način na koji rješavamo ove probleme su dosta komplicirani. Ono što ste rekli to sam i ja rekao zadnji puta. Dug od 43 milijarde kuna je oko 20 milijardi je je onih poduzeća gdje nemate zaposlenost. Na koji način rješavati ovaj primjer nelikvidnosti. Prvi način rješavanja je da ćete morati takva poduzeća koja nemaju ni zaposlene, a imaju toliko nagomilani dug morat ćete ih brisati. Jednostavno tu nema daljnjeg spora, znači očistiti taj dio. Druga razina rješavanja problema nelikvidnosti za ona poduzeća u kojima imate zaposlene, a koji vidite da samim svojim opterećenjima na žalost morat će ići u stečaj. Na žalost, to je još jedan dio radnika koji će doći na Zavod za zapošljavanje ali to je jedna realnost. I treća razina rješavanja ovih problema je da ćemo pokušati ovim što sam rekao Zakon o financijskoj konsolidaciji probati taj dio duga koji je koji je u funkciji, znači poduzeća koja imaju tržište, imaju proizvode, imaju znači svoju industriju da ćemo ih probati konsolidirati i ubaciti u privredu. Znači ne bih htio da se stekne krivi dojam o tome da se nije radilo na Zakonu o financijskom poslovanju. Znači, izuzetno se radilo na Zakonu o financijskom poslovanju. Radi se o jednom kompliciranom zakonu koji koji zapravo hrvatska praksa još ovdje ne poznaje. Zašto donosimo takve zakone? Zato što nešto ne funkcionira u ovom sustavu. Znači u državi ne funkcioniraju neke institucije i zbog toga je razlog i donošenja i intencija Ministarstva financija da poduzme što god može napraviti da se proba riješiti ovaj dio, a ne samo sjediti i da će se sam problem od sebe riješiti. Neće se riješiti. Znači, ovaj Zakon o financijskom poslovanju koji će, znači intenzivno se radilo na njemu, znači morate se usuglasiti budući da u ovome slučaju neće samo država sudjelovati u konsolidaciji privrede nego i banke i ostali vjerovnici. Znači, morate promijeniti i druge zakone kao što su Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o kreditnim institucijama itd. Postoje još neke zakonske regulative koje morate riješiti da bi donijeli ovakav jedan zakon. Znači, mi smo zapravo zakon, znači intenzivno se radilo. Znači pokušali smo vidjeti najbolju praksu koja ima u susjednim zemljama i oni su se susretali s takvim problemima. Znači, intenzivno se radi na takvom jednom zakonu. Znači ovo što sam vam rekao. Ovo je samo jedan, znači vidjeli ste u šest mjeseci s kolikom zakonskom regulativom, promjenama, načinu ponašanja i šta sve Vlada radi znači za poduzetnike. I zato bih još jednom htio podvući u ovome dijelu, znači da stvarno ne ulazimo u te neke demagoške rasprave. Znači, kako Vlada ne stoji iza poduzetnika vrlo smo

da su ostavljene malo čišća privreda nego što je. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Time je rasprava o tekstu zakona završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a sada dvije obavijesti. 1. Osma sjednica Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora održat će se sutra u srijedu 4. Srpnja ove godine u 8,30 sati dvorana Josipa Jelačića. 1. Sada ćemo zastati sa radom, pa ćemo početi u 15,00 sati sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Hvala vam lijepa. Vidimo se u 15,00 sati.